МИТЕВА: Колеги, времето за почивка изтече. Продължаваме по дневния ред: Проект за съставяне на Временна комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. – последното известно

Благодаря Ви, госпожо Председател. Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! юли 2020 г. – ден втори на гражданския протест вечерта, около 11,00 часа униформени и маскирани служители на Министерството на вътрешните работи отвличат 11 души от протестиращите, замъкват ги зад колоните на Министерския съвет, поставят им белезници, нанасят тежък побой – трима от тях впоследствие са приети в „Пирогов“, където изкарват между три дни и две седмици, гаврят се с единственото момиче измежду задържаните 11 лица, заснемайки го с мобилните си телефони – вероятно за последваща употреба. Това достигна до нас благодарение на любителски видеозапис на протестиращ гражданин в този му вид. Изобщо разследване не беше извършено. Доколкото имаше опит за разследване, той беше направен единствено и само за да прикрие полицейското насилие, стратегия на управлението на ГЕРБ и вероятно под личното ръководство на Борисов, по заповед на тогавашния министър на вътрешните работи. Проверката, ако може да бъде наречена така, установи дисциплинарни нарушения, скривайки имената на извършителите. Всички те бяха наказани между „мъмрене“ и „забрана за повишение за шест месеца“. Говорим за изтезания, говорим за незаконен арест. За изтезания, по дяволите! Говорим за прикриване от Министерството на вътрешните работи на извършените престъпления, защото това са престъпления, в съучастие с Прокуратурата на Република България, ведро ръководена все още от Иван Гешев. С едно изключение – всеки един от 10-те пострадали деца, защото те са млади студенти до един в България или в чужбина, с едно изключение – всеки един от тях има повдигнато обвинение за извършено престъпление. Не напразно казвам „в съучастие с Прокуратурата на Република България“. Тоест имаме организирана престъпна група, създадена от Министерството на вътрешните работи, ГЕРБ и Прокуратурата на Това можеха да бъдат Вашите деца! Те са нечии деца, нечии внуци, нечии приятели. Това е направено с една-единствена цел – предният ден протестът избухна, беше достатъчно масов, и той разклати стола на падишаха по непознат до този момент начин – на абсолютната му власт започна да ѝ се вижда краят. Причината, поради която по точка първа на Комисията искаме да бъде извършено разследване – и не, това разследване няма да се концентрира върху викане на служебен министър. Не. Тази комисия ще извърши всички онези действия, които не извърши Министерството на вътрешните работи освен тези за прикриване, тоест ние ще ги разкрием. Ще извърши това, което не извърши Прокуратурата на Република България, а именно не разследва извършените престъпления. Ще събере всички необходими доказателства за целта, те са налице. Част от тях до ден днешен се укриват от все още ръководителя на Националната служба за охрана, все още се укриват от ръководството на СДВР. Да, говорим за записите на камерите на които са над колоните в Министерския съвет и които пряко са заснели това. Тези записи от тези камери са предоставени на проверката от МВР. Те до ден днешен се укриват. Все още и от Прокуратурата, от МВР и от Националната служба за охрана. Така че причината, поради която ние искаме такава Комисия да бъде създадена, е точно тази. Да съберем доказателства, да разкрием извършените престъпления, да го направим, забележете, максимално максимално публично, защото това е нещо, което трябва да се знае. Ние дължим подобно нещо – ние, народните представители, поради липса на други институции, дължим на българските граждани това. И това, забележете, не е реваншизъм. Не. Така би трябвало да изглежда правосъдието в една нормална държава. Все още ние не сме, макар че тръгнахме с бавни стъпки в тази посока. Това е единствената причина, поради която искаме създаване на Временна комисия за тази цел. С риск да прозвуча дребнаво, но ние пеналистите сме дребнави по занятие, тази комисия се вкарва за пети път – четири пъти в предходното Народно събрание, сега се вкарва за пети път. Вторият въпрос, който ще разгледа същата тази комисия, доколкото има очевидна връзка,

Такива доказателства вече са налице. Ние ги огласихме частично и ги направихме публични. Извършват се разследвания. Тук бих искал да отворя една скоба за тези, които не са изкушени от наказателното право – наличие на подпис от съдия от Специализирания съд, вероятно председателя на Специализирания наказателен съд, която, между другото, отрече по телевизията да са правили такова нещо, не прави законни тези подслушвания. За сравнение Владимира Янева, в тази част на залата е познато име, беше осъдена с влязла в сила присъда именно за подписване на разрешение за специализирани разузнавателни средства. Именно заради това. Така че те са незаконни. Ние трябва да разберем защо са подслушвани стотици български граждани, забележете, мирни протестиращи? Защо са подслушвани опозиционни лидери? Защо са подслушвани членове на политически партии? Защо? Това е нещо, което Комисията трябва да направи. И не! Отново ние няма да викаме вътрешен министър, или поне не само. Ние ще съберем тези доказателства отново. Ние знаем къде се съхранява тази част от тях, която не успяха да укрият и унищожат. Ние знаем къде се съхраняват. Ще ги изискаме по надлежния ред, ще извършим отново всичко онова, което не беше свършено нито от МВР, нито от Прокуратурата, нито от никой друг. По отношение на подслушванията бих искал да обърна внимание на всеки един от Вас. Тези подслушвания са отвратителен акт, който ни връща в най-мрачните години на комунистическото, фашисткото и прочее минало. Защото този подход на тайните служби, на прословутата Държавна сигурност, не е насочен към запазване на правосъдието, живота, здравето и имуществото на българските граждани. Не! Това е акт – гнусен, отвратителен акт, който наднича под чаршафите на всеки един от Вас с една- единствена цел да запази незаконната власт на тирана. Няма друга такава причина. Единствената причина за това е тази!

Доколкото темата на тази комисия в двата си основни въпроса не подлежи на удоволствие – аз не бих препоръчал на никого да се надсмива с темата, защото пострадаха български граждани, пострадаха нашите деца по темата. Така че апелът ми към Вас е: нека да не превръщаме дискусията по – да, точно тази комисия, в жалък долнопробен цирк! Никой от българските граждани не заслужава това. Ние сме тук да свършим ефективна работа

Проект за съставяне на Временна комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. – последното известно като „кървавата сряда“, срещу протестиращи граждани, както и за разследване на факти и обстоятелства, свързани с подслушване и следене на протестиращи граждани, опозиционни лидери и членове на политически партии от опозицията. Създава Временна комисия за разследване на факти и обстоятелства по цитираните теми – двама членове на паритетен принцип, три месеца срок

в решението. Ще Ви изчета решението така, както е внесено и след това Вие ще си направите Вашите предложения, тъй като в решението липсва състав, липсва срок и липсва численост, за да може да бъде допълнено в решението. Благодаря Ви, засега. РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани, както и за разследване на факти и обстоятелства, свързани с подслушване и следене на протестиращи граждани, опозиционни лидери и членове на политически партии от опозицията Народното събрание на основание чл. 86 ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: Създава Временна комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани, както и за разследване на факти и обстоятелства, свързани с подслушване и следене на протестиращи граждани, опозиционни лидери и членове на политически партии от опозицията.“ Откривам дебата за изказвания. Имате думата.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми зрители, скъпи гости? Парламентарната група на „Демократична България“ ще подкрепи искането за създаване на такава временна комисия с обхвата и начина, по който тя е представена като предложение за решение. Позволявам си да кажа и няколко думи от името на потърпевшите, защото аз бях арестуван на 2 септември. Срещу мен беше приложена сила, сълзотворен газ. На тази дата множество български граждани – над 100, бяха жертва на полицейско насилие, на полицейски произвол и Народното събрание трябва да разгледа този въпрос. Още повече, когато заповедта за арест – специално моята, падна в съда. Съдът прецени, че не е имало основание за това. Още повече, когато български граждани, за първи път озовали се в ареста, такива като мен – поне цялата ни килия беше такава

в голяма степен, за да стане ясно за българското общество какво се е случило тогава, за да не се повтарят такива срамни случки от българската история, би следвало да има такава комисия и тя да обследва всички факти и обстоятелства, свързани с действията на органите на МВР и органите на политическата власт. Защото аз нямам съмнение, че това не бяха само действия на служители на МВР. Това бяха действия, продиктувани от заповеди на политически ръководители по Благодаря Ви, господин Сандов. Реплики? Не виждам. Изказвания? Господин Манев, заповядайте.

Изследването на факти и обстоятелства, свързани с каквито и да е случки, събития, закононарушения или неизяснени ситуации в България, е в прерогатива на Народното събрание. И в това няма нищо лошо – да се правят комисии, да се предлагат. Малко странно звучи в залата на парламента и от трибуната на парламента да се бъркат две понятия като изследване на факти и обстоятелства и раздаване на присъди от комисии, за което беше апелирано от вносителите. Успокоително за мен обаче е, че в самото предложение тези думички, тези тѐзи за раздаването на присъди и правенето на правосъдие, които бяха в преамбюла на изказващия се вносител, ги няма. Това е успокоително. Аз излязох днес пред Вас, за да кажа, че няма лошо да имаме такава комисия, но хубаво е да започнем в този парламент да говорим и така прагматично. От опита, който имам с другата подобна комисия, в предното Събрание и знаейки как гласуваното в пленарната зала на Народното събрание в революционен устрем бива претъпквано, отъпквано и пренасочвано, Ви предлагам в това решение просто да включим две изречения, уточняващи дейността на комисията. Предложението, което представям пред всички колеги в тази зала, по никакъв начин, смятам, че не омаловажава, унищожава, бламира поставените от вносителя цели на комисията. Напротив, просто наистина ще даде възможност да бъдат осветени всички факти и обстоятелства и по двете теми, предложени за работата на Комисията. Ако ми разрешите, ще кажа за какво става дума. Просто след „протестиращи граждани“ да бъде добавено „и посегателства срещу служителите на Министерството на вътрешните работи“, защото, ако някой е извършвал престъпление срещу мирно протестиращи граждани и това бъде доказано от българския съд или дори да бъдат събрани в тази комисия факти и обстоятелства, които да бъдат предоставени на съда и той да вземе решение благодарение на работата на тази комисия, то никой от нас не трябва да забравя, че едни български граждани, изпълняващи служебните си задължения, бяха подложени на опит за убийство. Те бяха опитани да бъдат запалени същите онези служители, които в предното Народно събрание охраняваха колеги тук от протестиращи, които в много народни събрания са охранявали и други колеги. Те просто също са граждани, господин Хаджигенов. Нали така? Това, че изпълняват заповеди, това, че някой може да е издал някаква заповед, която на нас не ни харесва, това не ги превръща в цел на убийство. Затова, нека да изясним всички обстоятелства – имаше ли там опит за палеж, нямаше ли? Да ги изясним. Така е честно, нали?! Предлагам Ви тази тема да я обсъдим двамата – ГЕРБ и честност, и Маноил Манев и честност, и Хаджигенов и честност, но това да не става от трибуната на Народното събрание. Във втората част на Вашето предложение има също едно така надявам се колегите да го разберат и да го одобрят, предложение: след края на Вашето изречение да отпадне думата „от опозицията“ и да бъде добавено „включително и за периода на предизборната кампания за Четиридесет и шесто народно събрание“. Даже няма да си направя труда да го обяснявам, да го обосновавам. Дали служебният кабинет приложи СРС-та незаконни, а и да го добавим, защото във Вашето предложение думата „незаконни“ липсва? Ако нямате нищо против, да добавим „незаконно подслушване“ в текста, не в разговори, не в преамбюли, а в текстчето – „незаконно подслушване“. Защото да видим пък дали служебният министър на вътрешните работи по някакъв начин по време на цялата предизборна кампания не беше използвал незаконни СРС-та. Колко са били законни, по отношение на кого бяха използвани и колко? Всички факти и обстоятелства просто да ги изкараме на бял свят

Благодаря Ви, господин Манев. За реплики? Реплика ли? Заповядайте, господин Хаджигенов. Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! На първо място, по чисто принципни съображения отхвърлям каквото и да било предложение на ГЕРБ. На следващо място, На следващо място, направете предложение за „Комисия да разследваме сътворението на света“ – ние ще я подкрепим. Идеята, че ще размием Комисията с нещо друго – няма да мине! Отсега Ви казвам! Твърде примитивно. И както вече споделих, че ние пеналистите сме дребнави до безобразие, защото живеем от това – наистина ли МВР, с цялата си мощ и с ръката на главния прокурор, когато не е ръката на Бог, не е в състояние да установи убийство или опит за убийство? Но Вие в качеството си на специалист по наказателно право може би сте установили такъв, аз бих искал да Ви бъда полезен, защото очевидно не се справяте достатъчно добре. Имаше обилно волеизявление на

Доколкото е имало насилие от определена група хора спрямо полицейски служители, мисля за всички е ясно, но това само по себе си беше закононарушение и МВР можеше да приложи всички тези похвати, за да установят кои са лицата и да стане ясно, че те не са част от протестиращите. И да стане ясно, че може би същата заповед е била дадена от същите лица – това да бъде оправдание за извършването на насилие върху мирно протестиращи български граждани, сред които, както казах, бях и аз, надлежно организиран протест с уведомителен режим, спазена процедура, изведен от мястото, което представлява множество други нарушения, извършени по това време. Така че нека не смесваме обхвата на това. Друг е въпросът защо прокуратурата не желае да повдигне обвинения, не желае да започне разследване за извършеното насилие – било то срещу органи на реда или срещу български граждани, изразяващи своето право на протест. В този смисъл предлагам да останем в обхвата, който е на вносителя, а другите въпроси – има начини, по които те да бъдат разглеждани, включително може да питате главния прокурор Иван Гешев защо не е разпоредил проверка на това – установени ли са лицата, които са извършвали насилие над органите на реда? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Сандов. За трета реплика? Заповядайте.

мисля, че неправилно се опитвате да измествате темата. Да, българските полицаи изпълняваха своите служебни задължения, за което, бих казал, един поклон пред тях! Въпросът обаче е друг: правилно ли бяха употребявани помощните средства? Имаше ли превишение на правата и най вече кой издаде тези заповеди, ако не е имало нужда? И както българският съд реши за тези, които са задържани дали са виновни или не, дали трябва да бъдат освободени или не, така комисията ще прецени има ли превишаване на права или не и съответно, ако има, българският съд ще се произнесе за тези началници полицейски правилно ли са издавали заповеди и дали са били въобще тези заповеди от тяхната компетентност. Така че няма нищо лошо в обхвата на тази комисия и, както казват колегите, дайте да не размиваме, нека да видим какво се е случило. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Байчев. За дуплика. Господин Манев – за дуплика? Не, не желаете. Добре. Благодаря Ви. Госпожо Капон, искахте ли думата за изказване? Добре. Кой от Вас е пръв? Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, просто по реда на заявяване на изказванията. Благодаря за предоставената дума. Дами и господа народни представители! От името на парламентарната група на „БСП за България“ ние ще подкрепим Проекта за решение така, както е представен на вниманието на Народното събрание – на всички нас. За нас е важно да кажем това, че ние при съставянето на тази Временна комисия ще поставим и други въпроси – въпроси, които бяхме поставили и в миналото Народно събрание, които считаме за изключително важни, защото това, дали е имало действие или бездействие от страна на Министерството също, ще установи Комисията. Но е важно да знаят българските граждани и дали в осигуряване безопасността на сградите на българските институции са участвали и частни охранители, какъвто снимков материал имаше? Изключително важен въпрос е според нас, тъй като много от протестиращите пострадаха, бих казал, от действия на хора, които нито им се легитимираха, нито има категоричност в това дали те са служители на Министерството на вътрешните работи. Така че това е един изключително важен въпрос и ако е така – какво са правили те на този протест и какъв ред са осигурявали, след като има бити български граждани? Да, също така кой е издавал заповедите и за сълзотворния газ, и за всичко останало? Мисля, че цялата зала няма нищо против тази истина да излезе наяве, защото тя е в интерес на българските граждани, още повече че още в миналото Народно събрание при поставяне на въпросите ние получихме отговори, че има санкционирани, но, забележете, само от протестиращите. Ние не получихме отговор какви са санкциите по отношение на действията на конкретни служители от Министерството на вътрешните работи? Ние не получихме такива отговори. И мисля, че е редно да знаем какви мерки и съответните действия са предприели в Министерството на вътрешните работи в това отношение. Така че тези въпроси ние ще поставим в Комисията и считаме, че това е една много сериозна комисия, която ще даде и насока какво всъщност се е случило в тези протести с оглед в цялост представяне на Проект за решение такъв, какъвто е. Пак повтарям, БСП ще гласува за него. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Ченчев. За реплики? Няма. Госпожо Капон, за изказване. Първо Вие заявихте, след това заяви господин Иванов и след това госпожа Манолова. Добре. Господин Иванов, заповядайте.

Да припомня на колегите, че опит за създаване на такава комисия беше направен в предния парламент, а в разгара на протестите основната трибуна, която се даваше тук, беше от нашата парламентарна група и сме доста наясно какво се случваше и какво не се случваше. Случваха се няколко неща. Очевидно по площадите имаше насилие както върху протестиращи граждани, така и върху полицейски служители. Не се случваше това, че искахме и не получавахме отговори от съответния ресорен министър точно какво се случва. Тази комисия е навременна и освен уточняването на всички тези факти и обстоятелства, които са записани в нейния предмет, тя трябва да даде една изключително важна посока. Какво не трябва да се случва оттук нататък в Министерството на вътрешните работи; по какъв начин не трябва да се използват служителите на Министерството на вътрешните работи, защото тези хора, които работят там под пагон, не заслужават да бъдат квалифицирани по един или друг начин заради техните ръководители, защото каквото и да се е случило там, то е било в резултат на това, че е издадена някаква заповед от някого и е много важно тази комисия да уточни и да изясни кой е издал тази заповед. Адекватните мерки в кавички, ако мога така да ги нарека, от предходни ръководства на Министерството на вътрешните работи по отношение на изясняване на тази ситуация не мисля, че отговарят на въпросите, които са зададени в момента и които бяха задавани в миналото. Изключително важно е в резултат на работата на тази комисия да се даде пътят на работа на това министерство в следващите години – именно неговата тотална деполитизация, тотално неучастие във всякакви политически игри, защото хората са омерзени – както българските граждани, така и служителите на Министерството по начина, по който биват използвани в една или друга ситуация. Защото това не е изолиран случай. Абсолютно не е изолиран случай! Правилно каза колегата Ченчев, че тази комисия ние ще я подкрепим и ще участваме активно, защото наистина знаем какво се е случвало, имаме редица въпроси, които ще зададем там, наред с тези записаните, защото нещата, които очакваме да излязат, са доста повече от тези, които са записани в обхвата на работа на тази комисия. Така че, колеги, всички тези, които ще бъдат предложени в състава на комисията да бъдат с ясното съзнание, че от тях се очаква не само да изяснят записаното там, но и да дадат ясен сигнал, че Министерството повече няма да бъде използвано за подобни натиски върху българското общество, когато то изразява своите виждания и несъгласия срещу определени политики на държавата, това е много важно да се знае. И това трябва да бъде един от стожерите бъдеща политика, която ще управлява бъдещият министър на вътрешните работи спрямо своите служители, за да получават те това отношение, което би трябвало да получават от държавата. държавата. Колеги, аз наистина се надявам тази комисия в много кратки срокове и с много стегната работа да достигне до необходимите изводи и резултати, за което тя е създадена. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Иванов. Реплики? Заповядайте, господин Сандов.

Използвам възможността за реплика, за да напомня още нещо много важно във връзка с изказването преди мен, че в България често пъти има протести. Аз съм представител на „Зелено движение“. Ние сме от автентичните носители на тази протестна култура, която е за добро, защото сме успявали през площадите да извоюваме важни за България теми, които не са били били с подкрепата на парламентарното мнозинство и често пъти се е стигало до промяна. Но нещо много важно беше казано, че именно политическите протести са онези, които пораждат подобна реакция от страна на органите на МВР и тук искам да напомня за два други случая. Единият от 14 януари 2009 г., когато отново бях един от потърпевшите, тогава бях и организатор на протеста и друг, от който утре се навършват осем години, а именно случката с белия автобус. Имаме наш колега, който беше с окървавена глава на онзи ден. Явно си става така, че наистина тези органи на МВР, и служителите на МВР, дали от страх от своето началство, дали заради издадени заповеди от своето началство при политически протести, действат извън закона и се стига до полицейско насилие, до използване на методи, които не са разрешени. Затова е много важно тази комисия да заработи – виждам, че може би ще има подкрепа едно такова предложение на колегите от „Изправи се БГ! Ние идваме!“ и го приветствам. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Сандов. Втора реплика? Не виждам. Дуплика – господин Иванов? Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Сандов, мисля, че самият Вие много добре знаете какъв е обхватът на работа на тази комисия по тази определена тема.

че резултатът от работата на тази комисия е именно оттук нататък ненамеса по политически причини в работата на Министерството на вътрешните работи и повече да не заседава подобна комисия да изяснява подобни факти и обстоятелства за това, което се е случило преди една година. Това е най-важното. Всички тук в тази зала да го разберем и всички тези, които участваме в тази комисия. В крайна сметка резултатът, който пред обществото трябва да се даде, и сигналите, които ще дадем към служителите на Министерството на вътрешните работи, трябва да са много точни и ясни, че ние повече като политици тук в тази зала, които сме в момента, няма да ги използваме тези хора и няма да има пострадали български граждани в резултат на подобно използване. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Иванов. Госпожо Манолова, за изказване искахте думата. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Парламентарната ни група разполага с доказателства за незаконно подслушване на граждански активисти, на опозиционни политици, на журналисти през последната една година. Става дума за десетки граждани – главно участници в протестите, които са били подслушвани, следени, и по отношение на които са прилагани специални разузнавателни средства. Най-циничното и най-възмутителното е, че по-голямата част от прилагането на тези специални разузнавателни средства е правено по досъдебни производства по чл. 95 от Наказателния кодекс – държавен преврат, метеж, въоръжено въстание. По тези текстове се предвиждат едни от най-тежките наказания над 10 години лишаване от свобода до доживотен без замяна, и по този текст са подведени под отговорност обикновени граждани. Това е практически целият офис на „Изправи се.БГ!“, на гражданската платформа – хора с различни професии – юристи, управители на магазини, счетоводителка, IT специалист. Тези граждани, а покрай тях и журналисти, са следени, подслушвани и исканията да бъдат удължавани разрешенията са правени неколкократно. Затова тук въпросът: законни ли са тези подслушвания срещу гражданската платформа „Изправи се.БГ!“ и политици от опозицията наистина няма смисъл? Формално Специализираната прокуратура е направила искане за разрешаване пред Специализирания съд, като е представила участието в протестите, искането за свалянето на правителството на ГЕРБ и на Борисов като държавен преврат! В чий извратен мозък един политически протест, който, разбира се, иска оставката на властта, може да бъде преведен като метеж, като държавен преврат, като въоръжено въстание? И тъй като ние разполагаме с данните от тези СРС-та, там се вижда, че най-тежкото оръжие, което е споменато, с което ние, метежниците, сме искали да свалим властта на Борисов, е една водна пръскачка!? Така че въпросът: дали става дума за законно подслушване? Те са подредени – целият офис на „Изправи се.БГ!“, част от хората са тук, вижте ги, това ли е ОПГ? Защото са излезли на улицата и са участвали в протестите, те са ОПГ, която цели метеж! Така че предлагам изобщо въпросът – законни или не, да не го поставяме. От формална страна може би да, но от фактическа страна да поискаш в досъдебно – за държавен преврат, без доказателства, без факти, без нито един факт, това законно ли е? И тук, тъй като тази временна комисия ще трябва освен разследване на фактите и на подслушването, следенето, СРС-тата, да се проведе и един друг дебат – затова какви промени трябва да бъдат направени, какви законодателни промени за това повече да не се случва. Защото Вие или поне юристите знаете много добре, че средството на защита на един гражданин срещу действия на прокуратурата за образуване на досъдебно са невъзможни, на практика тези актове са необжалваеми. Така че утре моят разговор с адвокат Хаджигенов на банката тук може да бъде представено от прокуратурата по всякакъв начин, да бъдат направени всякакви безумни искания, срещу които ние не можем да възразим, не можем да поискаме съдебен контрол, не можем да кажем: защо срещу нас, защо по този текст? Тук ще бъдат поставени и други два въпроса – освен за реформата в прокуратурата, и за липсата на контрол върху актовете на прокурора, който образува досъдебни производства на безумни основания. Тук стои въпросът и за Специализирания съд и Специализираната прокуратура, защото Специализираната прокуратура е искала да се слушат всички граждански активисти на „Изправи се.БГ!“ и Специализираният съд е разрешил, четейки, че тези хора са в производство за държавен преврат без изобщо да ѝ направи впечатление, че там няма никакви факти и никакви доказателства, никаква информация – просто аз твърдя, че Вие искате да взривите държавата и Вие образувате. И това прилагане на СРС-та е продължило с месеци, многократно е искано удължаване. Сега тук стои, разбира се, и въпросът на чие бюро са отивали данните от тези СРС-та? Дали не на този, срещу който протестите се превеждат като държавен преврат? Разбирате ли какъв е проблемът? И наистина това повече никога не трябва да се случва – да се пази власт от политически протест, като искането на оставка на един премиер да се тълкува като държавен преврат! Може би, не може би, ние сме свидетели на това и мисля, че в интерес и на ГЕРБ е точно по този начин точно по този начин да бъде приета тази комисия. Точно по този начин! За да се види истината и за да се направят промени. Промени са необходими и в службите, и в контролните органи: какво проверява Бюрото за контрол на СРС-та? От формална страна сигурно, да. Ей тук има едно искане за държавен преврат, има едни разрешени СРС-та и всичко е наред. Няма никакъв проблем – слушайте ги, политическата опозиция – слушайте ги, и ни донасяйте какво си говорят. Това е било и в предизборната кампания преди изборите на 4 април. По отношение на полицейското насилие. Защо трябва да остане формулировката, която сме поискали от „Изправи се БГ! Ние идваме!“ Защо? Защото в случая става дума за отказ от ефективно и безпристрастно задълбочено разследване от страна на прокуратурата. Това е едната причина. Има десетки случаи на полицейско насилие, които просто са заметени, не са разследвани. Мога да дам примери и като най-фрапантният е с журналиста който беше пребит, докато си вършеше работата, и в крайна сметка прокуратурата не намери основание да бъде започнато наказателно преследване за това. Всъщност в този смисъл са и решенията на Съда в Страсбург срещу България: „Липса на ефикасно разследване за полицейско насилие“. Вие по-добре сигурно от мен знаете, които идвате от тази сфера, че обикновено насилието от един полицай,

арестувани по време на тези протести – и на 2 септември, и на 10 септември, които проведоха делата докрай, паднаха заповедите за незаконно задържане. Искам да им благодаря от тази трибуна: на адвокат Полина Велчева, на адвокат Росен Рашков, от ИБГНИ и ДБ), на адвокат Кристиян Григоров, на адвокат Грозев, на адвокат Диньо Бозаджиев, за това, че защитаваха безплатно хората от протеста – млади хора, образовани, грамотни. Цветът на нацията беше в килиите на едно полицейско управление, така че има нужда от тази комисия. След нея трябва да направим промени, ако трябва да обърнем с хастара навън и службите, но повече да не се злоупотребява с правото, с най-високото право на българите – правото на изразяване, защитено в Конституцията, в политически протест. Благодаря Ви, госпожо Манолова. Реплики? Няма. Господин Димитров, мисля, че Вие искахте думата за изказване. Имаше заявка преди Вас.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Искам да добавя един важен въпрос към темата. Имаше, разбира се, полицейско насилие над мирно протестиращи лица, което е недопустимо, и целта на тази комисия е да изясни отговорните лица, да им бъде потърсена отговорност и повече такова нещо да не се допуска. Това е важно, това е крайната цел. Но един важен детайл. Мои колеги – Петър Славов и Албена Белянова, завеждат дело, с което искат от министъра на вътрешните работи да разкрие какви вещества са използвани срещу протестиращите граждани. Не се получава, забележете, никакъв отговор. Следва мълчалив отказ. Този мълчалив отказ е атакуван в съда и в крайна сметка се стига до отговор, защото паралелно с това усилие аз внасям един въпрос към министъра на вътрешните работи и той отговаря – става въпрос, разбира се, за предишния министър – на 20 април, че е използван червен пипер, или олеорезин капсикум, срещу протестиращите лица. Само че, колеги, фактът, че на този въпрос беше трудно отговорено, много време отне, истината беше дълго време скрита, си заслужава да бъде проверено какви вещества са използвани срещу мирно протестиращите граждани; защо са били търсени провокации от определени лица, които да дадат възможност на силите на реда да използват подобни вещества срещу мирно протестиращи граждани, да ги сплашат, за да няма повече такъв вид протести? Така че в предмета и работата на комисията е редно и правилно и този въпрос да бъде изяснен, след като трябваше цяло дело да бъде водено, за да се изясни какво е правила полицията, какви вещества е използвала срещу мирно протестиращи граждани. Подкрепям категорично предмета на работа на комисията, както, разбира се, и всички колеги от „Демократична България“, но се надяваме

Господин Димитров, аз бях един от хората, заедно с Аделина Бенакиева, с Валентина Василева, с Тони Бойчева, с купища случайни млади жени и мъже, които минаваха, и направихме тази полева лечебница. Имаха ясната заповед да пръскат в очите. Това не беше просто сълзотворен газ, това не беше просто газ, от който трябваше да видите телата и лицата на тези млади хора. Над 100 човека минаха през това и никога повече няма да разрешим да не знаем какво има, какви са веществата. Аз искам персонално да знам от името на всичките тези жени, които с „Кока-кола“, с вода, с всякакви варианти от това какво взимаме от аптеката промивахме на място. Искаме да знаем какво беше и кой даде тази заповед? И последно ще кажа – никога повече като майка не искам да виждам някой да рита децата ни в бъбреците, защото това, което се случи на 10-и, това, което предизвика всеки един ден, ето тук е и Хаджигенов, и Бабикян, сигурна съм, че и Минеков го слуша, знам, че и Христо Иванов го знаеше, никой от нас от следващия ден не можеше да си позволи да не подкрепя и да не е на площада, заради тези ритници в бъбреци, в дробове и навсякъде на децата. Това аз като майка не искам повече никога да го видя. Искам да знам кои бяха те, искам да видя видеокадрите, искам всички да знаят къде са сега тези хора. Благодаря Ви, госпожо Капон. Втора реплика? Няма желаещи. Господин Димитров, дуплика? Няма. Добре, благодаря Ви. Господин Божанков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Успех желая на тези от Вас, които ще са членове на тази комисия. Според мен трябва да разгледате и друг аспект на проблема. Насилието не е само физическо, то е и вербално. Трябва да протоколирате, да припомните и да покажете на българските граждани отношението на онази самозабравила се власт към протестиращите, които бяха наричани от представители на тази власт „маймуни“, „безделници“, „наркомани“ и така нататък от трибуната на национални медии, на медии-бухалки, на кафяви и всякакви други инструменти, с които разполага онази компрометирана власт. Нашата парламентарна група ще се включи активно в работата, защото има с какво да помогнем. Докато тези събития се развиваха, не просто бяхме, аз лично съм бил на протестите, но използвахме инструментите на парламентарния контрол, за да поставим всички онези въпроси. Лично аз съм поставял няколко към министъра на вътрешните работи. Спомням си един конкретен, в който попитах: колко служители, за какви нарушения, с какви санкции са санкционирани, и отговорът на министъра гласеше колко протестиращи за какви нарушения са санкционирани. Това е откъсването от реалността на онази власт, която питахме за едно, а ни отговаряха съвсем друго. Тази комисия обаче смятам и с едно друго управление, и други министри вече има

Страх ме е от това, че се смеете. Не искам да се случва на Вашите деца! Не искам българи да застават срещу българи! Не искам да слушам тъжната тишина в камионетката, защото момчетата ги беше срам да ме арестуват и гледаха в земята. Дайте да приключим с това, за да не се случва повече това в България. Наистина не трябва да се случва повече това в България. Всякакви весели интелектуалци ще слушам, които ще ми разказват как бият в Париж, как бият в Лондон, как бият в Истанбул. За друго става дума. Тук не биха полицаите. Биха тези, които им разпоредиха. И те знаят, че тези хора не са терористи. Нали не си представяте някакви 18-19-годишни студенти, които, минавайки по улицата, просто решили да убият някакъв полицай и те взели, че ги набили? не си го представяте? Не се смейте на миналото, не трябва да се връща като бъдеще. Моля Ви, не се смейте на това минало, много е срамно!

Ние от „Има такъв народ“ ще подкрепим тази комисия във вида, в който е предложена. Искам да се обърна към групата на ГЕРБ. Ако във Вас имаше малко срам и достойнство, сега щяхте да мълчите, когато се обсъжда тази комисия. И второ, ние от „Има такъв народ“ смятаме, че мутро милиционерщината, наложена в МВР

Реплики? Не виждам. Господин Маринов, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Господин Хаджигенов, аз виждам във Вас един сериозен напредък по отношение на реториката. След като в предишното Народно събрание атакувахте полицаите, че са еничари, сега вече виждам, че сте сменили темата – по-благосклонен сте към полицаите и вече сте се насочили към техните ръководители. Вие, още повече като адвокат, добър адвокат, поне така Вие твърдите, не би следвало да издавате присъди от тази трибуна, не би следвало да казвате резултати и да правите внушения преди комисията да е извършила съответните проверки и да излезе със съответните констатации. В противен случай ние правим внушения, които не са доказани още, а това не бива да се случва. Най-малко Вие като адвокат трябва да го знаете и хората, които се занимават с адвокатската професия. Защото, ако така тръгне един процес, къде е правосъдието тук и къде е състезателното начало, къде е презумпцията за невиновност и така нататък? Но това са теми, които няма да ги обяснявам на Вас. По отношение на полицейското насилие. Аз поне и като министър в началото на протеста, и като гражданин, който следях процеса по телевизията и по медиите, постоянно гледах излъчвания как не мирно протестиращи граждани, имаше и мирно протестиращи, но не мирно протестиращи граждани нападаха полицейски служители. И в цял свят, когато не се изпълни полицейско разпореждане и явно се нападат полицейски служители, та било то и с водно оръдие или с воден пистолет, но това не бяха определено водни пистолети, а бяха запалителни вещества, беше запалена слама, бяха камъни, метални тръби, както и да полицейските служители имат право да използват помощни средства и физическа сила. И това използване става по определени законови процедури, определени инструкции, включително инструкции, които казват сълзотворният газ… Това е общото понятие „сълзотворен газ“, но те са различни газове с различно предназначение, които са приети на въоръжение в МВР и имат право само те да бъдат използвани. Така е в цял свят, казвам.

имате възможност, в момента служебното правителство може да извърши всички проверки. Дайте да не казваме „виновен“, преди да е направена проверката. А по отношение на това, което каза, че се връщаме в тъмните времена, знаете ли кой ни връща в тъмните времена? Връща ни служебното правителство и неговите действия (силен шум и реплики), защото бяха викани хиляди членове на ГЕРБ в предизборна кампания по анонимни сигнали. Кой викаше по анонимни сигнали в миналото всички тук знаем. По анонимни сигнали и биват предупреждавани, задържани. Между другото, кметът на Бата осъди полицейската заповед за задържане, но Вие явно не я споменахте тук, защото само осъденото във Ваша полза – така, както смятате Вие, трябва да се споменава. Така че бъдете обективни. Ние също сме за такава проверка. Също сме да се включи в проверката това, което предложи народният представител и колега Маноил Манев. Нека обективно да се разгледа ситуацията. Колегите отляво отляво най-вероятно помнят и 2014 г. Аз тогава бях директор на СДВР и след като падна правителството на Орешарски, също беше правена такава комисия. Беше правена проверка. Събрахме сигурно хиляди копия, страници, имаше съмнения за подслушване, обвинения за подслушване. Така или иначе резултатът беше един, че полицаите са действали съобразно закона, съобразно ситуацията, в защита на своята лична неприкосновеност и в защита на демокрацията и обществения ред. Така че един полицай, когато използва помощни средства, естествено, Вие го наричате „бой“, „изтезание“ и така нататък, но то си има законово определение, а това са „физическа сила и помощни средства“ при съответните обстоятелства. Да, винаги когато е имало нарушения от страна на полицейски служители, винаги са се извършвали съответните проверки, винаги са се правили съответните констатации. Винаги са налагани наказанията, които са на вътрешните работи като дисциплинарни наказания. Там, където има данни за извършени престъпления, знаете, че там компетентна е прокуратурата, а не Народното събрание, за да каже кой е виновен и кой не е. (Реплики от ДБ.) Аз Ви призовавам да запазим достойнството на българския полицай, вече така в контекста и на Вашето изказване – да запазим достойнството на ръководителите, българските полицаи, заемащи ръководни длъжности,

може би също ще бъде извикан в комисията и ще Ви обясни кой е взимал решенията, как са взимани и на каква база. Аз като бивш полицай Ви казвам, че сме минали през много такива ситуации и винаги полицията е била използвана за политически цели.

Да се изслушваме! Използвана за политически цели, за да влязат в Народното събрание. РЕПЛИКА Така че нека комисията да извърши своите проверки и нека те да са обективни. Но нека да бъдат извършени проверки и на това защо по анонимни сигнали в хода на предизборната кампания бяха притискани и унижавани членове на ГЕРБ, кметове на ГЕРБ и каква беше целта. Няма ли да поставите въпроса и това да се провери? Господин Маринов, Вие сте една от причините, която доведе до потъпкване на достойнството на българския полицай. когато има протестиращи, които проявяват агресия срещу полицаите – да, те могат да се защитят, но всички помним кадрите с навързаните с белезници протестиращи, на които им скачаха върху главите. И не са им скачали върху главите, защото така е решил един или друг, а защото най-вероятно такива като Вас са го наредили!

да обясните кой и защо позволи това нещо, Вие избягахте оттук и не отговорихте. Не искахте да отговорите, защото дълбоко в себе си знаехте, че виновен за всичко това сте Вие и министър-председателят

за това, че превърнахте българската полиция в един репресиращ орган срещу българските граждани, които излязоха съвсем мирно да протестират. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА:

сега има две неща, които е важно да репликирам. Първото е, че преди да има проявена агресия от неопределени засега лица, категорично не част от протеста спрямо български полицаи, вече имаше арести и вече имаше използване на полицейско насилие. Моят арест беше по обяд, малко преди 12,00 ч. Кадрите, за които Вие говорите, се случиха във вечерните часове. Това, първо. Второ, когато говорим за презумпция за невинност и това, че не ние тук трябва да издаваме присъди, има присъди от българския съд и те са за това, че арестите са били незаконни. И това не е само моят арест. Още има поне няколко такива арести. Имам пряко свидетелство, че е било така, а съм сигурен, че в хода на работа на тази комисия ще се установи колко голям е процентът на издадените заповеди за арест, които са паднали в съда. Така че има две неоспорими доказателства, оборващи Вашата теза. Но искам да кажа и още нещо, защото аз Ви познавам от времето, в което Вие съгласувахте уведомленията за протести и много добре си спомням онези времена, в които Вие разказвахте как българските полицаи са започнали да правят консултации с психолози, за да може да не се допускат повече форми на агресия от тяхна страна и те да знаят как да реагират в подобни ситуации. какво се случи в крайна сметка? Ако това се е случило по начина, по който Вие го представяхте, защо се стигна до случките, за които говорим днес? Мисля, че отговорът е ясен: наредено е на тези хора, за да се случи така и в хода на работа на комисията мисля, че това ще бъде установено. Благодаря.

Колеги, само да кажа по начина на водене процедурите могат да бъдат получавани веднага, когато ги поискаш. Ще бъда кратък, председателят ми даде думата. (Реплики.) Ще бъда кратък! Редуването на репликите е затова, за да може всички да кажем нещо. Явно обаче по тази точка няма абсолютно никакво значение кой какво ще каже – и присъдите, и виновните, и случките, всичко Ви е ясно, ами защо я правите тази комисия?

Господин Манев, длъжна съм да Ви отговоря. По отношение на репликите, те се дават до трима народни представители и няма редуване по Правилник. По Правилник има редуване по отношение на изказванията при ясна процедура със заявка от парламентарната група. В момента има заявки само от народни представители, затова не ги редувам, а ги давам по реда на заявките. (Ръкопляскания от

Има една мисъл на Марк Твен – моят татко Тома Биков със сигурност я знае, той е интелигентен човек (смях от ИТН, ИБГНИ, ДБ). Татко, искам да ти я кажа специално на теб, но не лично към теб!

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Господин Станев, не за първи път и миналия път го казах, и пак ще го потвърдя, че полицията винаги е използвана за политически цели на тези, които искат чрез нея да влязат във фокуса на обществото и да дойдат в Народното събрание, и винаги ще стоя зад това нещо. Така че това беше моята реплика, за да стане ясно, за да не се вади от контекста. Знаем Знаем как в едно шоу нещо, извадено от контекста, се налага като истина, така че благодаря, че ми дадохте думата, за да сме ясни оттук нататък. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Благодаря Ви, госпожо Председател. Аз понеже за първи път вземам думата в това Народно събрание ще си позволя да призова всички колеги: дайте да работим за това, което са ни изпратили хората тук! Имам една редакционна поправка, която ще предложа, свързана с прилагането на СРС, но преди това бях изкушен от това, което чух, по отношение на протестите. Знаете ли, в далечната 1987 г. далечната 1987 г. се беше случило така, че като стажант в Русенския окръжен съд тогава попаднах в протестите, които русенци правеха срещу мръсния въздух. Тогава не съм виждал такива безобразия от тогавашната милиция, каквото сега видяхме тук на центъра на София. Редакционната поправка, моля – в текста е посочено: „и обстоятелства, свързани с подслушване и следене на протестиращи граждани, опозиционни лидери и членове на политически партии“. Тъй като съгласно Закона за специалните разузнавателни средства методите, които се прилагат, са много повече, коректно е да се запише: „и обстоятелства, свързани с прилагане на специални разузнавателни средства по отношение на протестиращи граждани“ и така нататък, защото не само подслушването и следенето са способи. Има и едни други, които са още по-интересни и трябва да бъдат видими как са били употребявани. И няколко думи в тази насока. Аз също ще бъда член на тази комисия, ако залата гласува това. Много е важно как ще бъдат събрани всички факти и обстоятелства, свързани с тази проверка. Защото вижте какво се получи в публичното пространство в последната седмица. Служебният вътрешен министър заяви, че брутално са нарушавани правилата по отношение на прилагане на специалните разузнавателни средства и на другия ден Специализираната прокуратура каза: „Няма такова нещо!“ Няма такова нещо, защото прокуратурата, използвайки правомощията си, или по-точно, злоупотребявайки с правомощията си – извинявайте за израза, който ще употребя, е засмукала всички онези факти и обстоятелства, които уличават органите, прилагащи специални разузнавателни средства и са си ги прибрали в касите. Затова твърдят, че няма нарушения. Ето защо е необходимо по реда на парламентарния контрол да бъдат изискани всички факти и обстоятелства от всички органи, за да може, освен да се установят имало ли е, или не е имало злоупотреба със специални разузнавателни средства, и нарушаване на законодателството, накрая тази комисия да има основание да предвиди и да предложи съответни предложения в законодателството, с които да бъдат затворени едни вратички, които по време на управлението на ГЕРБ бяха вкарани в Закона за специални разузнавателни средства и се дава възможност за злоупотреба. Например, когато беше приет за първи път през далечната 1994 г. първият Закон за специалните разузнавателни средства, прокуратурата не беше предвидена като орган заявител на специални разузнавателни средства, това беше абсолютно правилно. Защото прокуратурата е орган за надзор, а не тя да прилага оперативни способи на изпълнителната власт. Сега казват: ами няма нарушение. Ами, защото точно от прокуратурата по образувани досъдебни производства по чл. 95 за преврат са искали прилагане на специални разузнавателни средства по отношение на неудобни хора и сега са скрили там, но ние ги знаем в кои каси са. Да, знаем ги! Затова, освен всичко друго, още отсега Ви заявявам, че аз ще направя предложение да се извади от кръга на органите, които имат право да правят искания за прилагане на специални разузнавателни средства на прокуратурата, защото това не е нейната работа. Благодаря Ви.

за да припомня, че жертва на полицейско насилие по време на протестите станаха не само протестиращи, за съжаление, а жертва станаха български журналисти.

след което, както казаха от полицията, е бил поканен за разговор в полицейското управление, в резултат на който той се върна със синини, охлузвания и е освидетелстван по съответния начин от медицинските власти. Уважаеми госпожи и господа, наш дълг като народни представители е да защитаваме правото на българските журналисти да работят, включително и тогава, когато има обществено напрежение. Затова предлагам на членовете на Комисията да поканят за разговор журналиста Димитър Кенаров и други журналисти, които са били бити бити по време на тези протести, защото в противен случай България ще продължи да се свлича в класацията по свобода на медиите и ако не се лъжа, в момента сме на 112-о място. На този процес трябва да сложим край!

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, искам да върна дебата към нашето предложение от групата на ГЕРБ-СДС за това към темата на тази комисия да бъде добавено и насилието срещу полицаи, защото искаме също да излязат всички факти и обстоятелства свързани, около протестите. Не виждам какво може да попречи, ако разследваме факти и обстоятелства за евентуално насилие спрямо протестиращи? Какво може да попречи за обективно и пълно изследване на този казус и за това, ако разследваме насилието срещу полицаи? По темата за подслушванията искам само да добавя, че това е наистина една изключително важна тема за нашето общество, към която то е изключително чувствително, но не трябва да забравяме, че лица с множество криминални обвинения, които се укриват от правосъдието, опитаха по времето на тези протести да влязат в политиката и да се изкарат политически жертви. Благодаря Ви.

е, че сме в деня на откровенията, когато си признахте, че първо сте управлявали с ДПС. Благодарим Ви. Второ, че МВР е използвано за политически цели и това си е явно във Вашите норми, и във Вашата ценностна система. Третото, което е особено тревожно, е да се криете зад гърба на редовия полицай. Вашата стратегия по време на протестите бе да омаскарите протестиращите словесно, а накрая да ги изкарате и насилници. Има едно голямо „но“ и това „но“ е, че ние бяхме там и видяхме какво стана. нощта, когато господа управляващите извадиха водните оръдия срещу протестиращите или срещу тези, които бяха провокатори, бях там и видях с очите си, че това бяха не повече от 50 души агитка, а в техния тил имаше стотици полицаи, които бяха пасивни. Това не може да стане без Вашите нареждания и Вие няма да се скриете зад гърба на редовите полицаи. Няма да се скриете и като опитате още един път към някоя комисия да добавите още нещо и по този начин да разводните комисията. Надявам се, че няма да унищожите тази комисия като дойдете в състав от 30 народни представители и се опитате физически и словесно да провалите нейните заседания. Смятам, че този път няма да успеете да се скриете!

се защо господата от ГЕРБ така обиждат полицаите, настоявайки в тази комисия да бъде включена и темата за разследване на насилие над полицаи. За тези полицаи Вие твърдите на практика, че те са неспособни сами да разследват това насилие срещу себе си. Така ги обиждате, господа!

Уважаема госпожо Председател, благодаря Ви, че ми дадохте възможността за дуплика. Уважаеми господин Божанков, отново се връщаме в началото, че се издават вече присъди и до това, до което ще стигне Комисията преди да е започнала да работи – кой е виновен и кой не. Да, ако съм виновен, нека да понеса съответната отговорност, а ако някой полицейски ръководител е виновен, нека да понесе своята отговорност. Но полицаите, които от зората на демокрацията участват в охраната на всички протести, мачове, мероприятия, охраняват държавните институции, защитават честта на парламента.

а не по институцията – Министерство на вътрешните работи. Затова казвам: нека да уважаваме полицейската работа. Тези хора имат семейства, те вечер трябва да се приберат вкъщи и да погалят своите деца, а може би част от тях са били на протеста!

За изказване, госпожо Найденова, искате ли думата? Не. Заповядайте.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, искам да кажа, че ако някой унижаваше хората, които работят в Министерството на вътрешните работи, това са управляващите.

на прокуратурата тезата, господинът каза, че бил психически и физически малтретиран от една дама метър и 50 висока, защото го била бутнала, само и само да може да бъде продължен терорът с цялата наглост, която имахте Вие срещу протестиращите.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, мен пък ми омръзна и да Ви кажа хич не ми е смешно как тук всички се състезавате да се направите на по големи протестъри. И аз съм участвал в протести и срещу Орешарски, и срещу Тройната коалиция, и никога не съм се правил на протестиращ, на бит и едва ли не как държавата ме е смазала, а просто съм протестирал и съм изразявал своята свободна воля. Само че, колеги, като народни представители не забравяйте нещо друго:

Правото е да можеш да протестираш, но задължението е да спазваш все пак реда и законите на тази страна. Извинявайте, обаче омаскарихте цяла София. Ако едни хора са били недоволни и са протестирали, сред които съм имал много мои приятели – не живея в саксия, имам приятели, които подкрепят моята политика, моята партия, но има и хора, които не подкрепят ГЕРБ. С тях си общувам всеки божи ден и те са ми приятели, били са на протеста и спорим по темата. Сигурен съм, че тези хора, които познавам, не хвърляха домати, риби, яйца, павета и всякакви там налични материали, Така че, когато говорим за право, трябва да се спазват и да се гледат двете страни на монетата. Онзи ден в Щатите имаше първа присъда за това, че един от протестиращите, който бе участник в протестите, нахлу в Капитолия.

Да, имаше едни хора, които сложиха една тонколона, взеха едни микрофони и се обявиха за водители на едни симпатични младежи, които в началото излязоха, за да изразят мнението си и те наистина бяха симпатични. Несимпатични бяха онези с тонколоната, където си я сложиха отпред и се самоназначиха за лидери. Тук има хора, които са в парламента благодарение на протестите, господин Ненков,

БИКОВ: …и успяха да влязат в парламента заради тези протести. Онези хора, които бяха там, не са тук. (Шум

Например протестираща ли беше шефката на кабинета на Бойко Рашков, която е учредител на партията на Васил Божков? Тя беше ли част от този протест? Беше ли Васил Божков част от този протест? Искам тук някой от Вас да каже, защото чухме едни записи как ще води по 10 хиляди души там.

Кратък отговор на въпроса: какво щеше да стане, ако полицията я нямаше? Искам да напомня, че органите на

на органите на полицията никога не им е вменявана тази възможност да бият протестиращи граждани. Аз мога риторично да задам един въпрос: след като е имало такива опити за преврат, имало е вандалски случаи, колко осъдителни влезли в сила присъди, подкрепени с годни доказателства, разбира се, при максимална защита на гражданите има постановени от българския съд една година по-късно?

Уважаеми господин Ненков, във Вашето изказване Вие давате вид на добре информиран човек кой е хвърлял яйца, кой риба, кой паве, но аз си задавам въпроса: Вие действително видял ли сте това и дали сте така добре информиран, защото единственият спомен, който имам лично от Вас на протеста,

Що се касае до другата реплика, между другото, вижте, извън лошата пиеса, която се разигра преди малко с „Росенец“, и за това как искате да се направите на едни големи протестъри, хейтъри,

монетата има две страни. Аз не защитавам никого, не защитавам полицейското насилие. Ако има такова, трябва да се носи отговорност, както за всяка една друга тема, дори за корупцията – това е личен акт, и който е направил нещо нередно, трябва да си носи отговорността, включително и полицаите. Но трябва да си носите отговорността и да не се правите на слепи, затова че имаше хора, които направиха така, че мирният протест и хората, за които Ви казах, които познавам, и съм сигурен, че не са участвали в тези неща, също трябва да си носят отговорността, ако искаме да живеем в някаква нормална, демократична, правова държава. Ако искаме да се измитаме по улиците и извън улиците, е тежкò и горкò на тази държава.

Лично обяснение. Татко, скъпи мой, мога да ти дам снимки и видеоматериали, а в тази част на залата, че и в тази,

когато милиционери и неуспели актьори говорят за право, то изглежда по този начин. Така се случи, че вчера дойде в офиса ми, защото аз наистина съм никакъв адвокат, поредното решение за битите и задържани деца именно под колоните. Цвети – единственото момиче, чиято блуза беше скъсана от Вашите служители. Вашите служители съвсем законно, явно според Вас двамата, снимаха с телефоните си. Съвсем законно, забележете, бяха вързани с белезници, бяха бити след това. И съвсем законно, явно според Вас двамата милиционери, им беше пръскан в очите, вързани на земята, сълзотворен газ. Законно нали?! Дали е законно?! Познайте какво реши съдът: всичко това е незаконно, господа. Добре дошли в моя свят – на слабите адвокати, в който милицията няма значение. И да, по повод репликата за двете страни на монетата – добре е да научите, че полицейската палка има също две страни и ние бяхме от дългата страна, а те държаха палката. Благодаря, госпожо Председател.

Благодаря Ви, госпожо Председател. От ще Ви кажа каква беше истината по отношение на тези протести, защото, докато те се провеждаха в продължение на почти една година, Вие, наведени в зайчарника, се правехте, че тях ги няма. Нали, татко? Всяка вечер ние бяхме на тези протести в продължение на 200 дни – от ден първи, ако не Ви е ясно. Лично аз всяка вечер разговарях с протестиращите и ги отразявахме в нашата телевизия. Моите колеги – господин Йорданов, Филип Станев, колегите сценаристи, присъстваха на тези протести. Общото ми впечатление от мнението на хората на тези протести беше, че Ви мразят безплатно. Те искаха Вашата оставка и на практика – дали чрез действията си или де факто, вече я получиха – Вие сте в историята. Да, на тези протести бяха бити и унижавани хора – мирни български граждани. И когато господин Маринов говори, че няма доказателства, че мирни граждани са бити на този протест, мога да му припомня случката с този 20-годишен младеж, който още на втората вечер беше бит и унижаван, момичето също. Колеги журналисти също бяха бити на тези протести, защото Вие освен със сила, с друго не можахте на противодействате на тези протести

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Балабанов! Синко, надявам се и другите групи да възприемат това обръщение към мен, не само Вашата, за мен ще бъде чест да бъда родител на такива перспективни деца. Второ, аз ще Ви направя едно предложение. Вие ще влезете в управлението

продължават да са активни борци. Поне да институционализираме това понятие кой е бил там, кой не е бил и това няма никакво значение – важното е сега всеки да се заяви, а тогава кой е ходил, кой не е ходил няма значение. Но превръщате тази тема в нещо, което хората, които наистина са пострадали и от двете страни, защото имаше и такива полицаи, даваше се по телевизията през цялото време – колкото и да имаше ужким цензура, и се виждаше кой какво хвърляше там. Имаше хора, които хвърляха бомбички, и полицията стоеше под тази канонада. Това е факт и този факт също се помни. Революцията, колеги, тепърва ще преживее крах и Вие ще бъдете изядени от тези, на които се самоназначихте за лидери. (Възгласи от

Добър ден, госпожо Председател, Добър ден, госпожо Председател, уважаеми колеги! Мисля, че както сме започнали, въобще ще решим всичките въпроси, които трябва да реши комисията. Всъщност в момента сме се събрали тук, за да решим дали да има такава комисия, или да няма. Ние ще подкрепим наличието на такава комисия, тъй като всички знаем, че имаше насилие – имаше полицейско насилие, имаше насилие срещу полицаи. Друг е въпросът от кого и как беше организирано това насилие срещу полицаи и с каква цел беше направено.

Очаквах да знае, че когато имаме нападение над полицай, е опит за убийство и така нататък, това е углавно престъпление, за което следва да бъде сезирана прокуратурата, която да разследва. Но когато имаме извършени нарушения и престъпления от органи на държавна власт, каквито са полицейските органи, когато имаме съмнение за прикрити проверки и прикрити факти във връзка с тези неща, то тогава следва да се занимае по-висок орган в държавата, а именно това е Народното събрание, и с методите, които има Народното събрание, може да установи всъщност каква е истината. По отношение на подслушванията. Колегите бяха достатъчно изчерпателни и аз нямам какво да кажа повече по отношение на тях, така че аз също считам, че следва да гласуваме тази комисия, така както е предложена. Господин Манев, може да сезирате съответно главния прокурор, докато още е главен прокурор и ако му е валидна дипломата, че излезе някаква информация, че не била валидна. Не знаем дали е така, а просто четем и ние в интернет. Убеден съм, че българската полиция и българските разследващи органи ще си свършат прекрасно работата и ако има граждани от протеста, които да са били полицаи, и да са поставили в опасност живота им, те ще бъдат наказани, повярвайте ми! А ние – комисията, нека да си свършим работата – дали държавните органи са свършили своята работа? Като гласуваме тази комисия,

за лично обяснение, ако няма други реплики, за да разберем от какво сте засегнат. Госпожо Председател, това подмятане за баща ми няма да го отчета. Аз се почувствах само от едно нещо засегнат твърдението на колегата, че не познавам закона и така нататък, и така нататък. Всъщност излязох, за да се възползвам от правото си на лично обяснение поради една-единствена причина. Колеги, тук аз започнах с първо изказване този дебат, за да Ви помоля да добавим към една комисия, която смятаме, че трябва да съществува, две

Но дебатът, който развихте, всичко това, което се случи в тази зала и на тази трибуна, показва само едно нещо – на никой от Вас, вносителите, тази комисия не Ви трябва. Вие я експлоатирахте тук, ще я експлоатирате и в комисията, ще раздавате своите присъди и обвинения, без да Ви интересуват нито факти, нито обстоятелства. Повярвайте ми, Вие не идвате, Вие си отивате. Вашето време (смях,

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Тази изключително важна точка от дневния ред беше превърната в някакъв цирк – за бащинство, оспорване, искове за оспорване на бащинство (смях В тази връзка ще цитирам чл. 69 от Семейния кодекс: „Произходът от бащата може да се установи с иск, определен от майката в тригодишен срок от раждането на детето или от детето до три години от навършване на пълнолетие“. Моля субектите, които считат, че господин Биков има връзка с тях, да ги предявят в съответните срокове. Благодаря Ви.

Господин Хаджигенов при представяне на проекторешението предложи основанието на решението да бъде: „Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание,“ а в диспозитива да се създадат т. 2, 3 и 4, както следва: „2. Временната комисия се създава на паритетен принцип – по двама народни представители от всяка парламентарна група. 3. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва: Председател Заместник-председател и Членове 4. Временната комисия се създава за срок от три месеца.“

е прието. Сега ще Ви прочета предложението, направено от господин Манев. В наименованието на решението и в т. 1 на решението, текстът да бъде, както следва: „Проект за решение за създаване на Временна комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани и посегателства срещу служители от Министерството на вътрешните работи, както и фактите, свързани с незаконно подслушване и следене на протестиращи граждани, опозиционни лидери и членове на политически партии, включително за периода на предизборната кампания за Четиридесет и шестото народно събрание“. Моля, режим на гласуване.

не е прието. И сега предложението на господин Атанасов: Думите в наименованието на решението и в т. 1 на решението „подслушване и следене“ да се заменят с „прилагане на специални разузнавателни средства“.

Проектът за решение. Моля от всяка парламентарна група да направят своите предложения за състава на комисията. От „Има такъв народ“ – господин Иванов, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, от името на парламентарната група на „Има такъв народ“ предлагаме за членове на комисията професор Николай Радулов и Светлин Стоянов, като професор Радулов го предлагаме и за заместник-председател на комисията. Благодаря.

Благодаря Ви. От „Демократична България“?

Благодаря, госпожо Председател. От името на парламентарната група на „Движението за права и свободи“ предлагаме господин Ахмед Ахмедов и господин Гюнер Ахмед. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. И от „Изправи се БГ! Ние идваме!“.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги? Правя процедура Младен Маринов да бъде гласуван отделно, тъй като в периода, който ще разследва тази комисия, той е един от виновните това да се случи и е в конфликт на интереси (ръкопляскания от ИТН и ИБГНИ), тъй че аз лично не бих го подкрепил и Ви моля просто той да бъде гласуван отделно. Благодаря. господин Мирчев. Обратно предложение, госпожо Атанасова. обратното ми предложение е свързано с това, че по силата на Правилника и Конституцията, първо, всеки народен представител може да бъде предлаган, за която и да е изборна длъжност, в рамките на която и да е временна комисия, постоянна комисия или в ръководството на Народното събрание. И в тези случаи, след като не е предложено в решението поименният състав да се гласува отделно, смятам, че той трябва да се гласува в цялост. На второ място, бих искала да кажа, че господин Мирчев въпреки неколкократното отбелязване, че тази трибуна на Народното събрание не следва да се превръща в трибунал, който издава присъди, отново си позволява да обявява някого за виновен или невинен и аз смятам, че трябва да му направите най-малкото бележка. Затова считам, че процедурата е несъотносима към състава на Комисията и съставът й следва да се гласува в цялост, както винаги се е постъпвало. Благодаря. Госпожо Атанасова, в момента в решението липсва текстът, че съставът се гласува в цялост, а е записан само паритетният принцип. Тоест ако господин Мирчев прави предложение за разделно гласуване на всички членове… Само на този, добре. Подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Мирчев за разделно гласуване на предложения кандидат от ГЕРБ-СДС.

„БСП за България“, „Демократична България“, „Движение за права и свободи“ и „Изправи се БГ! Ние идваме!“ за членове на комисията.

Отменям гласуването.

От парламентарната група на ГЕРБ-СДС няма пречка да си предложите нов кандидат съгласно така приетото решение. ДЕСИСЛАВА Благодаря, госпожо Председател. Правя процедура по начина на водене. Смятах, че Четиридесет и петият парламент е достигнал дъното, което можеше да отбележи присъствието на определени народни представители – да дадат своята дан за законодателството, а и решенията, които бяха вземани – с мораториума, по който все още очакваме Конституционният съд да се произнесе – дали е противоконституционен, и други такива. Днес обаче забелязвам, колеги, че продължавате да дълбаете. Това да нарушите собственото ни решение за паритетен принцип при съставянето на тази комисия наистина е по-надолу и от дъното. Срам ме е, че взехте подобно решение! принцип е в решението, той е спазен и може да е спазен. Няма пречка по така приетото решение ГЕРБ-СДС да предложи свой кандидат, но е направено процедурно предложение в залата за разделно гласуване. В решението липсва начинът на гласуване, така че бях длъжна да го подложа на гласуване. След като има обструкции и народните представители изразяват отношение към кандидатурата на предложен от Вас кандидат, се решава с гласове в пленарната зала. Резултатът е такъв. Така че, ако искате, можете да направите ново предложение за член на комисията. Благодаря Ви.

да не го подкрепи. Госпожо Председател – това е към Вас, Вие направихте грешка, че изобщо допуснахте такава процедура. Никога в този парламент, поне откакто аз съм тук, не се е случвало подобно нещо. Това означава – все едно, ако аз не харесвам колега България“, който ще ми бъде колега в комисията, да не го подкрепя. Извинявайте, но това наистина е грубо нарушение на парламентаризма и няма как Вие с такова решение да унижите нашата парламентарна група, защото това е унижение. Точно поради тази причина ГЕРБ-СДС просто няма да предлага други членове на тази комисия. Правете каквото си искате. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Ненков. Отново ще повторя, че това е начинът и волята на народните представители. Ако не ставаше дума за гласуване и всяка група има право да предложи – това е факт, да, не можем да правим обструкции. Но когато става въпрос за гласуване от народните представители, вотът е такъв. Господин Атанасов. Благодаря Ви, госпожо Председател. Колеги, в крайна сметка е недопустимо в една комисия, която ще се занимава с обследване, или както искате го разберете, на факти и обстоятелства, които са се случили миналата година, член на тази комисия да бъде лице, което е отговорно за поведението на своите подчинени по него време! То е заинтересовано лице!

Господин Манев, заповядайте. Госпожо Председател, вземам процедура по начина на водене. Няма да обясняваме сега, че това е прецедент, че трябва да се спазва парламентаризмът – това са абсолютни, безпредметни за Вас, скъпи колеги, думички! За Вас, повтарям, е важно да се упражнявате, да си правите пиари, да си правите предизборни кампании. Само едно ще Ви кажа – подлагането на

Не ми подсказвайте, ако обичате. Та тези хора, които подложиха българските граждани на онова, което се случи преди една година, нямали нищо общо с изследванията на всички факти и обстоятелства по случилото се, а политическият ръководител на Министерството, който не взема решенията за операциите, които се извършват по време на всичко това, а ги взема главният секретар на Министерството, който в момента какъв беше?! тези хора нямали нищо общо, а той имал нещо общо! Пък те ще го викат сигурно в тази комисия – да искат да го чуят, предполагам! Е, няма да дойда, ако съм аз на негово място! Не му давам акъл, но няма да дойда! Благодаря Ви.

с явно гласуване в цялост, освен ако е направено възражение срещу някого от предложените кандидати. Така че това е процедура в Правилника. Правилата за постоянните комисии съгласно същия Правилник се прилагат и за временните комисии. Уважаема госпожо Председател, искам да обърна внимание и да заявя от името на нашата парламентарна група, че нашият глас против избирането за член на комисията на господин Маринов не е свързан с неговата личност и по никакъв начин не приемайте това гласуване като акт, който изразява липса на уважение към един народен представител. Ние смятаме, че неговото участие в тази комисия ще го постави в конфликт на интереси по няколко причини, тъй като тази комисия, освен с полицейско насилие, ще се занимава и с прилагането на специални разузнавателни средства. Все пак службите, които имат ангажимент и които са замесени в незаконното подслушване на протестиращи журналисти и опозиционни политици, са били именно под негово ръководство – имам предвид ДАТО, БОП, по чието искане са разрешавани, имам предвид „Вътрешна сигурност“. Освен това, основание да не се съгласим той да бъде включен в комисията, без да подлагаме по никакъв начин неговата личност на обсъждане тук – той е народен представител, избран е от българските граждани, но специално в тази комисия няма как да не си спомняме и мотивите, с които Вашият лидер господин Борисов го отстрани от ръководството на МВР. Единият мотив беше заради упражнено свръхполицейско насилие по време на протестите. Така че смятаме, че и за самия господин Маринов е по-добре да не участва в тази комисия. Предложете друг член. Иначе съм съгласна, че това са изключително редки случаи, в които парламентът не се съобразява с волята на една парламентарна група, която излъчва свой член. Но в момента ние наистина смятаме, че и в интерес на самия господин Маринов е да не участва в тази комисия. Благодаря Ви, госпожо Манолова. Господин Биков, и Вие по начина на водене. Уважаема госпожо Председател, първо, ние отказваме да приемем такива критерии – тук се създават някакви: аз смятам, че Вие не трябва да предлагате не знам си кого.

парламент, за да се чуят всички гледни точки – това трябва да се знае, това е фундаментален въпрос. Ако Вие не сте в състояние да слушате гледните точки (реплика) – не дори да ги разбирате, а да ги изслушате, да приемете, че просто може да има и друга гледна точка, то Вие сте влезли в много тежък филм! Вие сте влезли в много тежък филм! Не се решава така този въпрос! И тук се обръщам към „Демократична България“, не към друг, към „Демократична България“: всички приказки за плурализъм, за изразяване на мнението, за свобода на словото, за човешки права, за законност приключиха тук с това гласуване. Всеки народен представител може да бъде член на тази комисия. реплики.) Така ли е? Да, революционната народна власт може би така смята. Само че народната власт, колеги, в един момент ще падне. И ще падне, защото Вие ще я съборите, а не ние! Приятно прекарване, заедно с петте партии на промяната. Благодаря. Господин Бабикян, това, което направи току-що господин Биков, не беше по начина на водене. (Шум и реплики от (ИБГНИ): Точно по тази причина исках думата, защото това изказване не беше по начина на водене. И тук не става въпрос някой да идва да чете морал. Нека да не се заблуждаваме. В обратния случай Херман Гьоринг щеше да участва от другата страна на Нюрнбергския процес. Сигурно има някаква причина? ТОМА БИКОВ (ГЕРБ-СДС, от Оттам нататък дайте да си дадем сметка за какво е тази комисия, за какво е предназначена? И нека да си спомним нещо просто да, тук може би стоят някои от управляващите, други вероятно не стоят. И не, тази комисия не произнася присъди! Но не се опитвайте да си обършете мръсните обувки с униформите на редовите полицаи и да ми обясните, че единият се е объркал, другият е държал палката, а третият пазел сградата! „Нашата полиция ни пази!“ се пееше в една песен, но кого пази – властта или народа? Кого пази тази полиция?!

събрание РЕШИ: 1. Създава Временна комисия по ревизията за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Обещахме на българските граждани в 45-ия парламент предложихме създаването на Комисия по ревизията, която беше създадена с подкрепата на всички парламентарни групи и която в резултат на своите пет заседания, които проведе в предния парламент, събра огромна обществена подкрепа. Създаването на тази комисия и участието на граждани и представители на малкия бизнес в нея беше крачка и в посока да се отвори парламента за граждани и да започне връщането на доверието в тази най-висша институция институция в България. Освен това работата на Комисията показа, че властта, че институциите могат да имат същия дневен ред като българските граждани и че в резултат на това печелят гражданите. Проверките, които бяха направени по сигналите, включително личното участие на граждани, които свидетелстваха за неправомерен натиск върху тях, за използване на институции като „бухалки“, доведоха до това, че бяха осветени различни корупционни схеми, които съществуват в различни сектори на публичния живот, и се видя истината за изразходването на милиарди левове народни пари. Добре е, че служебното правителство продължи темите от стартовия списък в работата на тази комисия и чрез усилията на служебните министри част от тези корупционни схеми от нарушаването на Закона за обществените поръчки, от начина, по който са давали авансово стотици милиони левове, от начина, по който буквално са разхищавани милиони левове, всичко това в крайна сметка излезе наяве и хората можаха да видят истината. Всъщност така темите за Българската банка за развитие, за „Автомагистрали“, за „Монтажи“, за Програмата за саниране, за Предприятието за управление на язовирите, за „Турски поток“ – теми, които бяха вдигани преди това от опозицията, бяха осветени и истината по тях беше представена на българското общество. Тук резонно беше зададен въпросът защо, след като изпълнителната власт в лицето на служебното правителство се ангажира с разкриване на цялата истина по основните теми, по които работеше Комисията по ревизията, защо, след като това се случи в служебното правителство, защо, след като, най-вероятно, скоро ще има и ново, редовно правителство, което ще продължи осветяването на истината, се налага да бъде създадена и парламентарна комисия? Нашият отговор, на парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“, защото по този начин ще дадем отново възможност на българските граждани, на почтения бизнес, на малките предприемачи, на малките фирми да намерят своята трибуна да дойдат тук в центъра на София, в центъра на България, в най-високата българска институция да представят проблемите, да представят натиска, мачкането, изнудването, рекета, на който са били подлагани. Това е начинът наистина гласът на гражданите и на бизнеса да бъдат чути. Това е начинът един държавен орган, каквато ще бъде Комисията – един институционален орган, да стане трибуна, подкрепа и защита на хората и на бизнесите, на предприемачите, които имат нужда от това. Затова аз очаквам, както бързо бяха събрани подписите за тази комисия, тя да получи подкрепа от всички парламентарни групи, защото това ще бъде тест за това коя парламентарна група подкрепя и къде стои в осветяването на истината за корупционните практики, които са изсмукали милиони, милиарди левове публични пари. И да, днес в парламента по повод на гласуването на Комисията за „Росенец“ стана дума за това, че в България има места, хора, сектори, които са абсолютно недосегаеми, които са недосегаеми и недостъпни за обикновените граждани. Освен „Росенец“ има и други такива места и те никак не са малко. Например ловните стопанства с ловните хижи в тях, които са недостъпни и забранени за редовите български граждани – няма да изреждам „Витошко – Студена“, „Паламара“ и други, в които ние, в качеството си на граждански активисти, сме се опитали да видим може ли да се влезе и как на практика се забавлява българският елит. Това са абсолютно непристъпни за обикновените хора места. Или например части от българска територия по граничните контролно-пропускателни пунктове, които са отдадени на частни фирми и са превърнати в златни касички за определени близки до властта бизнеси. Имам предвид и „Знатният гьол“ на границата. Такива има в една голяма част от ГКПП-та една дейност, от която вместо държавата да печели, се облагодетелстват частни фирми. Имам предвид и „Златната лаборатория“ там, имам предвид и аномалиите защо държавата не прави паркинги на границите, предвид интензитета на движение, оставила е изцяло това да бъде дейност и монопол на частни фирми. Има много теми, които биха могли да бъдат добавени, и затова и изреждането на предложенията в Проекта за решение е примерно. Казали сме „например“, което означава, че всяка друга тема, която е важна за българските граждани, може да бъде поставена. Всеки български гражданин, независимо къде се е сблъскал с корупционни практики или с рекета на институциите, ще може да дойде, да се оплаче, да потърси и да намери защита. Затова сме оставили свободна тематиката, която да бъде повдигана. Аз съм сигурна, че и членовете на Комисията, които ще бъдат предложени, ще бъдат избрани, ще проявим една максимална толерантност към това всеки да бъде изслушан и всеки да бъде подкрепен. И накрая ще кажа, че аз в голяма степен съм съгласна с това кои политически формации са на промяната, кои са на статуквото е въпрос, който не трябва да бъде предмет на предварително етикиране. В крайна сметка по делата, по решенията, по гласуванията на различните политически формации хората сами ще си направят извода за това кои са избрали промяната и кои са решили да бранят статуквото. Мисля, че гласуването за тази комисия също ще бъде един такъв своеобразен стрестест и за формациите в българския парламент, а вече виждаме и първата партия, която не го издържа, която си тръгна, за да не участва и да не гласува в този дебат.

Налага ли се, че е дълъг? от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни и общински предприятия, дружества с повече от 50 на сто държавно и общинско участие и местните власти през последните 5 години. Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Създава Временна комисия по ревизията за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни и общински предприятия, дружества с повече от 50 на сто държавно и общинско участие и местните власти през последните 5 години. Временната комисия трябва да провери целесъобразността и законосъобразността, като например: - разпределянето на финансови средства от държавния бюджет с постановления или решения на Министерския съвет; - осъществяването на дейността, включително приходите и разходите на държавните „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, ДП „Държавна петролна компания“, ДП „Управление и стопанисване на язовирите“, „Български енергиен холдинг“ ЕАД и държавните енергийни дружества – „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, „Национална електрическа компания“ ЕАД,

дейността на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД; - разходването на средствата по Националната програма „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, по Проект „Енергийно обновяване на българските домове“, от Международен фонд „Козлодуй“ (неядрен прозорец), от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ и от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (Фонд на фондовете); осъществяването на дейността, включително приходите и разходите на общински предприятия и дружества, както и на местните власти; - финансирането на мерки за борба с епидемията от COVID-19 средства от държавния бюджет, размерът на помощта и спазването на разумни срокове за подкрепа за засегнатите от COVID-19 микро-, малки и средни предприятия; - сключването и изпълнението на концесионни договори, както и осъществяването на ефективен контрол върху

пенсионните дружества и тяхното състояние; търговските аташета; Фонда за пътна безопасност към Министерството на вътрешните работи; средствата, дадени през годините, за електронното управление и е-правителство; Национална компания железопътна инфраструктура; предоставянето на българско гражданство; програмите за модернизиране на армията; програмите за саниране; програмите за ремонт на язовирите; ВиК-сектора; топлофикационните и ВиК-дружествата; средствата за изграждането и ремонтите на пътища и магистрали, ВЕЦ-овете и тяхната собственост; средствата за преодоляване на последствията от COVID-кризата и причините за отбелязаната в Република България най-висока смъртност в Европейския съюз по време на пандемията, дейността на НЗОК свързана с лечението на деца в чужбина; горските стопанства и предприятия; - изплащането на допълнителни възнаграждения в администрацията и на възнаграждения за участия в бордове на държавни служители, в това число публично обявяване на лицата, които са ги разрешили и получили; - разрешенията, средствата и разходите за използване на специални разузнавателни средства; дейностите по контрол и охрана на граничните контролно-пропускателни пунктове. 2. Временната комисия събира информация и документи за установяване на злоупотреби или нарушения в дейността на горепосочените органи и предприятия и е длъжна да разгледа всички сигнали, постъпили до комисията, както и публично достъпни данни за нарушения. 3. Временната комисия трябва да изследва и анализира финансовите отчети, банкови и касови справки, разходни и други счетоводни документи на държавните и общинските органи, предприятия и дружества, с повече от 50 на сто държавно участие, на база на които установява има ли нерегламентирани разходи, получени ли са дължимите насрещни престации и надлежно събрани ли са държавни, общински и фирмени вземания по договори, санкции и неустойки. Временната комисия изготвя доклад за резултатите от работата, направените констатации, установени нарушения и предложения за предприемане на съответни мерки от отговорните институции. 5. Временната комисия се създава на паритетен принцип – по трима народни представители от всяка парламентарна група.

ИВА МИТЕВА: Не, Вие представихте, Вие бяхте във времето на вносител. Може ли само Проекта? Благодаря Ви. Откривам дебата. Имате думата за изказвания. Господин Кадиев, заповядайте. Уважаеми колеги! Надявам се като сме по-малко да се върнем към професионализма и да не се занимаваме толкова с остроумие. Аз ще подкрепя създаването на тази комисия. Колегите от коалиция „БСП за България“ също ще подкрепим, независимо че има резон в това, че служебното правителство и всяко едно правителство би трябвало да свърши тази работа, но има резон и в това да има повече публичност. Избирателят ни възложи да разградим модела „Борисов“ се дефинира относително лесно – ако си близо до мен, имаш бизнес и работа, ако си далеч от мен, нямаш бизнес, има едни бухалки, които те бият. И нашата задача, пак повтарям, е да разградим този модел и аз гледам на тази комисия като част от разграждането на модела. Комисията има свръхголям обхват, минава през документи за самоличност, ТЕЦ-ове, ВЕЦ-ове, БЕХ, каквото се сетите, изключително амбициозна, дано успее да се справи поне частично, защото това е работа за много години. Има обаче две неща, дори три неща,

но ако те са вътре, тогава трябва да бъдат банки, застрахователни дружества и всичко останало. Или всичко, или нищо. Второто нещо – разрешение, средства и разходи за СРС. Може би трябва да обясните защо е вкарано, защото темата за разрешенията за СРС е тема на предната комисия, която разглеждахме. Аз не виждам особен смисъл и тук да гледаме разрешенията за СРС. Третата тема, която аз си бях поставил като въпрос, е дейността по охрана и контрол на ГКПП. Благодаря, разбрах от госпожа Манолова какво има предвид, съгласен съм, че трябва да бъде разследвано, така че още веднъж от мен имате подкрепа. Благодаря. Да, той направи предложение господин Кадиев, разбрах го. Реплики? Госпожо Манолова, заповядайте. Тъй като господин Кадиев зададе въпрос, използвам репликата, за да отговоря на неговия въпрос, свързан със средствата, които са употребени за прилагане на специални разузнавателни средства. Тъй като сме сред потърпевшите от незаконното им прилагане през последните повече от една година, имам информация, включително, че за прилагането на СРС-та, подслушване, проследяване, външно наблюдение, проследяване на кореспонденция са били ангажирани множество служители, които са работили и събота, и неделя, на практика са работили непрекъснато, което е коствало и един изключително сериозен финансов ресурс за обезпечаване на тази дейност. От друга страна, винаги през финансиране е възможно да бъдат установени и прилагането на специални разузнавателни средства. Така че това е причината да бъде добавена тази дейност, обяснявам. Но по принцип, тъй като сме изброили неизчерпателно и всяка друга тема, която представлява интерес както за някой от народните представители, така и за отделни браншови организации, така и за българските граждани, може да бъде включена в работата на тази комисия. Предметът е без ограничения, защото със сигурност не можем да предвидим всички сектори и целия натиск, на който са били подлагани граждани и бизнес. Естествено, няма как да се справим с целия този обем. В крайна сметка затова ще влязат представители на всички парламентарни групи, за да можем заедно да решим кои са темите, с които трябва да започнем и докъде след шест месеца да приключим, като се има предвид, че имаме наистина амбициозната задача да предложим и конкретни промени в органите, които би следвало в една нормална държава да следят за неизтичането на публичен ресурс. Благодаря Ви, госпожо Манолова. Други реплики? Не виждам. За дуплика, господин Кадиев, или няма да се възползвате? Благодаря Ви. За изказване – заповядайте.

И все пак трябва да си дадем сметка, че 12 години общите ни пари бяха дадени на концесия на групировката СИК. Тези пари бяха крадени, източвани, стигна се дотам, че държавата беше разхвърляна и на други приятели на премиера от групировката СИК – Южното Черноморие е дадено на братята Маргини, пристанище Варна е дадено на Маджо,

Но вижте, когато се разходват общи пари, трябва прозрачност, трябва да бъдат проследени схемите. Търсете парите. Трябва да се види къде точно са харчени, как са усвоявани, защото това да се появяват къщи в Барселона не е случайно, тези пари отнякъде са взети. Това да се пълнят шкафчета със злато и пачки не е случайно, тези пари отнякъде са взети. Трябва да бъдат проследени тези средства – как са усвоявани, как са разпределяни, за да не казват после хората няма пари за пенсии, няма пари за здравеопазване. Когато спрем течовете, когато спрем кражбите, ще има средства, ще има средства и за образование. Промяната означава прозрачност на управлението на общите ни средства. Важно е да бъдат осветени всички тези схеми, важно е да се разбере кой и как е харчил парите без държавни поръчки, как са се случвали, на кого са давани. Българските граждани ни изпратиха в този парламент с това изискване към нас – „Спрете кражбите“. Тези пари трябва да достигат до всички ни. Тези пари трябва да участват в създаването на съвременна, свободна, европейска държава, каквато България заслужава да бъде. Затова ще подкрепим тази комисия и ще участваме в нея. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ако не ме лъже паметта, в 45-ото народно събрание Комисията по ревизия беше именно тази, която беляза работата на Народното събрание. И не е случайно това, че днес имаме, във втория работен ден на практика на това Народно събрание, изведнъж три комисии, които едновременно излизат на дневен ред и следва да бъдат приети. Защото Комисията по ревизия преди два месеца доказа, че това е легитимен, подходящ способ за провеждане на проверки, разследвания и, разбира се, обществен дебат за изваждане на истината. И въпреки че е последна днес по време в днешното заседание, аз смятам, че това да гласуваме днес Комисията по ревизия и да продължим нейната работа от 45-ото народно събрание е едно от най-важните неща, които можем да направим днес, а именно защото хората искат истината. Българските граждани искат да разберат защо и как този мръсен чорап, наречен управлението през последните 12 години, се заплете, искат да видят разплитането на този мръсен чорап. Комисията по ревизия е начин да бъдат осветени именно тези тъмни кътчета на властта през последните 12 години във всички сектори, като тръгнем от здравеопазването, където в момента има скандали именно заради корупцията, минем през КПП-тата, които са добавени в решението за създаване на Комисията, дори СРС-тата са изключително важна част от предмета на дейност на тази комисия, защото, както се видя, никой не иска да поеме отговорност за доказано подслушване на протестиращи. Никой не иска да каже кой е издал разрешенията за подслушване. Оказа се, че Специализираният съд отрича да е издавал разрешения за подслушване, а в същото време главният прокурор Иван Гешев излиза и казва: няма незаконно подслушване, но не казва има ли законно подслушване. Накрая – като теглим чертата, чрез Комисията по ревизия и чрез Комисията, която преди малко гласувахме, се надявам да можем да посочим този, който е направил така, че български граждани да бъдат подслушвани и да няма никакъв резултат от това, държавните институции да не застанат зад действията си и да не поемат отговорност. Така че, колеги, предстои ни работа и аз се надявам, че днес тази полупразна зала ще се напълни и утре, вдругиден, въпреки че е ваканционен период, ще работим, защото след ревизията, след истината, след справедливостта следва граденето. Благодаря Ви.

Господин Кадиев, поддържате ли предложението си за отпадане от Проекта за решение на: „разрешенията, средствата и разходите за използване на СРС“? Благодаря, госпожо Председател. След обясненията на госпожа Манолова оттеглям предложението си за отпадане на текста: „разрешения, средства и разходи за СРС“. Поддържам предложението си за отпадане на пенсионните дружества от обхвата на проверката.

Подлагам на гласуване направеното предложение от господин Кадиев – на втората страница от Решението, седмото тире, да отпадне изразът „пенсионните дружества и тяхното състояние“. Гласували

Благодаря Ви. От парламентарната група на „БСП Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, аз съм леко притеснен, защото не знам как ще реагирате сега като предложим колеги от нашата парламентарна група и не знам дали не трябваше предварително да ги обсъдя с Вас всичките пет партии. Понеже много се биехте за демокрация преди изборите, за плурализъм, за това да се чува мнението на инакомислещите, все пак със свито сърце и риск да ги отхвърлите ще предложа Александър Иванов, Христо Гаджев и Анна Александрова. Благодаря Ви. От парламентарната група на „БСП за България“?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! От името на парламентарната група на „БСП за България“ нашите предложения са

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! От името на „Демократична България“ предлагам за заместник-председател на Комисията за ревизия господин Борислав Сандов,

Приключихме и тази точка от дневния ред. С това изчерпахме и дневния ред за днес. Предвид приетата ни Програма, утре продължаваме с изслушване на министър Янаки Стоилов и министър Бойко Рашков. Закривам заседанието.